Možemo početi sa radom. Sabor zasjeda. Nastavljamo sa raspravom po dnevnom redu, točaka po dnevnom redu. Prvo je - Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. godinu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je izvješće temeljem članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova. Materijale ste primili u pretince. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su provela radna tijela Hrvatskog sabora, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Ta izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagateljica dodatno obrazložiti prijedlog, izvješće? Izvolite, predlagateljica Višnja Ljubičić pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Izvolite poštovana pravobraniteljice. **Ljubičić, Višnja** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi 9. Izvješće o radu institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i ujedno moje prvo Izvješće o radu kao nove pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovane na tu dužnost 28. listopada prošle godine.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 statistikama i provedbe antidiskriminacijskih zakonskih politika i odredbi. Naglašavam da je primarna zadaća pravobraniteljice rad po pritužbama građana i građanki i tome se posvećuje posebna pažnja. U izvješću se analiziraju predmeti i aktivnosti po kojima se postupalo i to u području rada zapošljavanja, obiteljskog nasilja, partnerskog nasilja, u području zaštite prava seksualnih i rodnih manjina, diskriminacije u području obrazovanja i upotrebe upotrebe rodno osjetljivog jezika. Analizira se prikazivanje žena i muškaraca u medijima, korištenje spolnih stereotipa i seksizama, analizira se ravnopravnost spolova u političkoj participaciji i na kraju se izložene zakonodavne inicijative pravobraniteljice kao i aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Izvješće sadrži 4 neovisna istraživanja provedena od strane pravobraniteljice i naglašavam uz isključivo korištenje stručnih potencijala zaposlenika i zaposlenica ureda i to iz područja zapošljavanja i rada, medija, nasilja u obitelji, socijalne zaštite. Jedno od istraživanja imalo je zahtjevni obuhvat od 500 hrvatskih tvrtki, a drugo istraživanje odnosilo se na anketiranje 130 Roma i Romkinja. Također, u cjelovitom izvješću opisano je najkarakterističnijih 50 slučajeva po kojima je postupala pravobraniteljica tako da ćete imati izuzetno dobar uvid na koji način je pravobraniteljica poduzimala mjere u pojedinim pritužbama. Tijekom 2011. Ured pravobraniteljice radio je ukupno na 1391 predmetu što predstavlja povećanje za 87,5% u odnosu na 2010. godinu. Otvoreno je 308 predmeta po pritužbama građana i građanki i na inicijativu pravobraniteljice. U mom mandatu, dvomjesečnom mandatu, otvoreno je za 26% predmeta od ukupnog broja. Gotovo u 64% slučajeva diskriminirane su bile žene dok su muškarci bili diskriminirani u 23% slučajeva. Pritužbe su se u 77% slučajeva odnosile isključivo na spolnu diskriminaciju dok su se u manjem postotku odnosile na spolnu orijentaciju i to 5,2%, bračni i obiteljski status 3,6%, rodni identitet i izražavanje 0,3% dok u 14,3% Ured pravobraniteljice je utvrdio da nema osnova za diskriminaciju i za postupanje. Pritužbe glede diskriminacije temeljem spolne orijentacije imaju trend blagog porasta 8,5% u odnosu na 2010. kada je bilo preko 5,8%. Prituživali su se građanke i građani iz cijele RH, najviše iz Zagreba 46,5%. Nažalost iz ostalih dijelova županija od 6% do 0%. Najviše pritužitelja i pritužiteljica ima visoku stručnu spremu 25% i u dobi su od 35 do 44 godine. Analiza pritužbi pokazuje kao i u prethodnim godinama da osobe se pritužuju u relativno malom broju slučajeva vezano za neizravnu diskriminaciju što i dalje sugerira kako ovo jamstvo nije prepoznato i nije zaživjelo u praksi, odnosno da građani i građanke imaju problema s njegovim razumijevanjem. Moram reći da građanke i građani se u većem broju pritužuju na postupanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba i to čak u 57% slučajeva nego što se pritužuju na pravne osobe u privatnom vlasništvu što je 8,8% ili na druge fizičke pravne osobe. Ured pravobraniteljice je postupajući po pritužbama i na inicijativu pravobraniteljice postupao na svim razinama državne uprave na području svih jedinica lokalne i područne samouprave uključujući i druge pravne osobe te medije. Ukupno je uputila 120 pisanih upozorenja i 207 preporuka što je tri puta više nego u odnosu na 2010. godinu. Koristeći mogućnosti odredbi Zakona o suzbijanju diskriminacije institucija pravobraniteljice se umiješala u 6 sudskih postupaka i razmatramo i dalje uključivanje u sudske postupke kao umješači u sudskom postupku. Tijekom 2011. pravobraniteljica je javno istupala i upozoravala na pojave diskriminacije tako što je s tim u svezi posjetila 7 županija, od toga je posjećeno u mom 2-mjesečnom mandatu, sudjelovala i izlagala na 45 okruglih stolova, konferencija, javnih rasprava, organizirala je 6 javnih događanja, razgovarala sa štićenicima 4 skloništa za žene žrtve nasilja iz 4 različite županije, sudjelovala i govorila na 7 međunarodnih konferencija, imala pet susreta na međunarodnoj razini, surađivala sa 26 različitih organizacija civilnog društva te je u 54. članka objavljeno ili citirano priopćenje ili izjava pravobraniteljice. Također, ažurirane službene Internet stranice posjetilo je oko 90 tisuća posjetitelja. Vezano za područje djelovanja i za pristizanje najvećeg broja pritužba to je područje rada zapošljavanja socijalne skrbi, mirovinskih prava i svih koristi proisteklih iz, uz radni odnos. U tom slučaju govorimo o čak 65% slučajeva od ukupnog broja. Najveći broj pritužbi na diskriminaciju u ovom području odnosi se na spolnu diskriminaciju iznosi 94%, najveći broj pritužbi 56%, pritužuju se žene dok se muškarci pritužuju u 13% slučajeva u ovom području. Ujedno zabrinjava visok broj pritužbi radi spolnog uznemiravanja u području zapošljavanja radnih odnosa što čini 42% svih pritužbi u području zapošljavanja i radnih odnosa, a podnosile su ih isključivo žene. Statistički pokazatelji pokazao kako se iz godine u godinu nastavlja trend povećanja broja zaposlenih na određeno vrijeme, i ono danas doseže 90,7%. Od svih novozaposlenih žena u 2011. samo njih 8,4% sklopilo je ugovor na neodređeno vrijeme. Žene i dalje čine većinu nezaposlenih u Republici Hrvatskoj, što iznosi 53,6%, rade u potplaćenim sektorima i dalje je vidljiv jaz u plaćama. Žene čine većinu zaposlenih na određeno vrijeme uz prisutnu horizontalnu, vertikalnu diskriminaciju žena na tržištu rada. Prema zadnjih podacima Državnog zavoda za statistiku žene u prosjeku ostvare 80,9% prosječne bruto plaće koju mjesečno ostvare muškarci, što u konačnici znači da žene ostvare 6588 kuna od muškaraca. Obzirom na poražavajuće podatke nužno je provoditi odgovarajuću kontrolu organizacija poslovanja, politike zapošljavanja i razvoja poslovnih subjekata u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno u poslovnim subjektima u javnim ovlastima. Radi utvrđivanja podzastupljenosti žena na rukovodećim, upravljačkim pozicijama i značajno povećati kontrolu poštivanja obveze donošenja pozitivnih mjera radi postizanja uravnotežene zastupljenosti žena na svim razinama upravljanja. Moram ovdje spomenuti i broj pritužbi koje ured pravobraniteljice zaprima od strane trudnica i žene koje su nedavno rodile. Radi spolne diskriminacije u pogledu njihovog radno-pravnog statusa, radnih uvjeta i ove godine je vrlo nizak broj pojedinačnih pritužbi i to ne iznenađuje. Raskid radnog odnosa, gubitak stalnog izvora ekonomskih prihoda posebno teško pada ovoj skupini žena s obzirom na povećanja troškova života koje donosi rođenje djeteta. Ove osobe su stoga značajno osjetljive na rizik moguće viktimizacije sadašnjeg ili budućeg poslodavca. Radi pritužbe pravobraniteljici ili pokretanje eventualnog sudskog postupka. Poražavajuća je činjenica da su trudnice i žene koje su nedavno rodile žrtve spolne diskriminacije ne samo od strane poslodavca, već i od strane državnih institucija koje imaju posebnu obavezu brinuti o njihovom zdravlju, ekonomskoj situaciji, položaju na tržištu rada. Što se prvenstveno odnosi na diskriminatornu praksu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na koju je pravobraniteljica upozoravala i u prethodnim izvještajnim razdobljima. Ukazujemo da dodatni rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci djetetova života je koristilo samo 0,47% muškaraca, što predstavlja stagnaciju u odnosu na 2010. kada je to pravo koristilo 0,4% očeva. Roditeljski dopust od 181 do 900 dana koristilo je 4,67 muškaraca što predstavlja blagi porast od samo 1% u odnosu na 2010. Iz toga se može zaključiti da proces usklađivanja obiteljskog, privatnog i profesionalnog života još uvijek ne ide čvrsto u pravcu uklanja nejednakosti u društvenom položaju muškaraca i žene. Moram reći da je veći broj pritužbi i predstavki uputa, i upita upućenost od strane muškaraca očeva 56% čak i udruga roditelja očeva koje su se odnosile na onemogućavanje održavanja redovitih i nesmetanih susreta i druženja sa malodobnom djecom od strane majki. Ne poduzimanje mjera od strane Zavoda za socijalnu skrb, pristranost prema majci od strane Zavoda socijalne skrbi, neravnopravni odnos na roditeljsku skrb, neravnopravni tretman očeva od strane zavoda u izvršavanju sadržaja roditeljske skrbi, te ne uzimanje za ozbiljno prijave od strane očeva koje se odnose na nasilje u obitelji prema djeci. Također je uočeno kao, kako pritužitelji očevi i dalje tvrde da postoje određeni stereotipi i predrasude kod pojedinih djelatnika i djelatnica nadležnih zavoda, a koji se očituju kroz diskriminacijske izjave ili stavove o muškarcima u obitelji. ako je djetetov otac zaposlen, a majka nije onda ima puno više vremena posvetiti se djetetu, pa dijete treba njoj biti povjereno. Ukoliko otac ne radi, nije u stanju brinuti se o djetetu pa dijete treba povjeriti majci, pa do konstatacije "Majka je majka". Zbog navedenog ukazuje se na potrebu izobrazbe stručnih djelatnika Zavoda za socijalnu skrb o provedbi načela ravnopravnosti spolova, o provedbi aktivnosti za poticanje jednake raspodjele kućanskih obiteljskih poslova, te ravnopravnu podjelu roditeljske odgovornosti za skrb o djeci, uključujući promicanje roditeljske skrbi očeva, kao i korištenja roditeljskog dopusta očeva. Analizirajući nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za razdoblje 2011. – 2016. uočeno je da se nedovoljno provode aktivnosti vezano za smanjenje nezaposlenosti žena na tržištu rada. Stoga bi se ne samo država već i jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave trebale više angažirati u provedbi navedenog plana zapošljavanja, na način da razrade dodatne poticajne mjere na lokalnoj razini. Ured pravobraniteljice proveo je istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca na rukovodećim i upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima na uzorku kako sam rekla od 500 hrvatskih tvrtki čemu se u velikom postotku odazvalo 428 trgovačkih društava. Pokazalo je da su žene značajne, a značajna u velikom broju slučajeva izrazito podzastupljene na hrvatskom tržištu rada i to na svim razinama sudjelovanja od redovitih radnih mjesta, preko rukovodećkih pozicija do sudjelovanja u upravnim, nadzornim tijelima. Žene čine tek 19% članica uprava, samo 9% žena je na čelu uprave, samo 20% žena su članice nadzornih odbora 11% na čelu odbora. Navedeno ukazuje na potrebu primjene pozitivnih mjera radi stvaranja mogućnosti usklađivanja obiteljskih, profesionalnih obaveza uključujući i mjere radi postizanja i ujednačenije raspodjele kućanskih obiteljskih poslova između muškaraca i žena. Drugi dio pritužbi građana i građanki odnosi se na slučajeve obiteljskog nasilja i moram reći da obiteljsko nasilje nas najviše pogađa na ljudskoj razini. Nasilje nad ženama pa tako i obiteljsko nasilje smatra se oblikom spolne diskriminacije. Tijekom 2011. Ured pravobraniteljice pratio je rad stručnih službi, policije, Zavoda za socijalnu skrb, zdravstva, dakle prvog tima koji djeluje i radi sa žrtvama obiteljskog nasilja. Promatrali smo na koji način se provodi protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja. Moram reći da prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova prošle godine je bilo oko 20000 slučajeva obiteljskog nasilja. Nama su se prituživale uglavnom žene i to u 65% slučajeva. Žene su žrtve svih oblika nasilja od onog najtežeg oblika ubojstva do uvjetno rečeno najlakšeg ono prekršajno kažnjivog. Iz podataka o kaznenim djelima protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa razvidno je da su ista počinjena u 93,8% slučajeva nad ženama i može se zaključiti kako se na žalost žene i dalje percipira kao seksualni objekt što u krajnjoj konzekvenci rezultira teškim kaznenim djelima kao što je i silovanje. Broj intervencija policije radi obiteljskog nasilja je u padu, ali je broj prijavljenih osoba, počinitelja nasilničkog ponašanja je za 8% u porastu u odnosu na 2010. godinu. Na žalost 2011. godina nije prošla bez žrtava najtežeg oblika nasilja u obitelji ubojstva što čini 22,9% žrtava svih ubojstava u Republici Hrvatskoj a činile su je upravo žene. Zamijećeno je i povećanje broja predloženih zaštitnih mjera, povećanje broja izvršenih zaštitnih mjera koje su povjerene na izvršavanje policiji i povećanje broja izjavljenih žalbi uz smanjenje broja policijskih intervencija. Želim naglasiti da policija poštuje upozorenja i preporuke koje izdaje pravobraniteljica što predstavlja doprinos borbi protiv nasilja u obitelji. Jedna iznimno dobra vijest je primjena članka 31. Zakona o ravnopravnosti spolova koji se pokazao vrlo učinkovitim instrumentom u suzbijanju partnerskog nasilja kao vida spolne diskriminacije žene kojim su žrtve bez iznimke žene izložene uznemiravanju, praćenju, vrijeđanju od strane muškaraca s kojima su bile u nekoj od veza. Primjenu navedenog članka predlaže policija. Prekršajni sudovi donose odluku i mogu odrediti kaznu u visini od 5 do 30000 kuna i mogu reći da sam od strane Ravnateljstva policije za prošlu godinu primila sva područja Republike Hrvatske 8 takvih prekršajnih odluka. I ono što me veseli ne samo s područja Zagreba već s područja Slavonskog Broda, Zadra, Rijeke i Stavljam naglasak na nužnost osiguravanja uvjeta za kontinuirano provođenje psihosocijalnog tretmana, njegovu financijsku potporu obzirom da je prvo provedeno istraživanje učinka spomenutog tretmana pokazalo da je isti značajno doprinosi smanjivanju recidivizma, nasilničkog ponašanja u obitelji. Konstatiramo da zakonodavni okvir suzbijanja nasilničkog ponašanja postoji i da se kroz primjenu usavršava i razvija. Ono što ne postoji je sustav mjera pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci u trenutku kada represivni aparat svoj dio posla u procesuiranju nasilnika obavi. Osobito je važno jače poticati ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja daljnjim zapošljavanjem, a posebice rješavanjem njihovog stambenog pitanja, te u tom smislu je potrebno pojačati aktivnosti na planskom i sustavnom provođenju istih mjera na svim razinama društva. Imajući u vidu važnost postojanja i djelovanja skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja Ured je proveo istraživanje o načinima financiranja skloništa za žrtve nasilja u obitelj. Istraživanje je provedeno u svim županijama, provedeno je i dobiveni su podaci o svih 19 skloništa i savjetovališta. I ono pokazuje kako još uvijek postoje određene poteškoće vezano uz financiranje autonomnih ženskih skloništa uslijed čega je ugrožen i njihov nesmetan rad. Iako gotovo sve jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i Protokol o postupanju obiteljskog nasilja izdvajaju određena sredstva za rad skloništa. Međutim, ta sredstva u njihovom ukupnom proračunu je vrlo malen. Radi se o svega 0,01 do 0,16% ukupnog proračuna. Skloništa su navela kašnjenje uplata novčanih sredstava, retroaktivnu uplatu tih sredstava kao glavni problem funkcioniranja, a navedeno svakako ugrožava njihov nesmetan rad. Stoga je žurno potrebno normativno regulirati financiranje skloništa. Ured je također proveo istraživanje o Romkinjama kao korisnicama prava na besplatnu pravnu pomoć kao posebno ranjive skupine građana. Izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći pravo na besplatnu pravnu pomoć na žalost ukinuto je žrtvama obiteljskog nasilja. Žrtve nasilničkog ponašanja u obitelji koje koriste institut besplatne pravne pomoći gotovo su isključivo žene koje traže sekundarnu pravnu pomoć radi zastupanja pred sudom u okviru parničnog i izvan parničnog postupka itd. Iz provedenog istraživanja slijedi da institut besplatne pravne pomoći u praksi egzistira i dalje, da donosi konkretne rezultate. Međutim, kako bi taj institut dobio puni smisao potrebno je poboljšati postojeća zakonodavna rješenja i praksu da bi time i korisnice žrtve nasilja u obitelji kojima je i takva pomoć nužno potrebna mogla ostvariti na jednostavniji način. Istraživanje je pokazalo da su Romkinje doista ranjiva skupina žena višestruko diskriminirane obzirom na spol i na etnicitet kojima je teško dostupno čak i srednjoškolsko obrazovanje, zapošljavanje, redovni novčani prihodi i kao takve se moraju brinuti za sebe, za članove i članice svoje obitelji i da u tom smislu se uklapaju u klasičan profil prosječne žene žrtve nasilja. Tijekom izvještajnog razdoblja bili smo uključeni u izradu Nacionalne strategije za romsku nacionalnu manjinu, te smo u okviru svoje nadležnosti predložili i mjere kako bi se nad Romkinjama otklonila marginalizacija i diskriminacija po etničkoj osnovi jer trpe diskriminaciju po spolu i s druge strane suočene su sa drugim oblicima diskriminacije, patrijarhalnim sustavom itd. Društveni položaj seksualnih i rodnih manjina odnosno LGBT populacije nije se značajno mijenjao u odnosu na 2010. I dalje ostaje nepovoljan prvenstveno jer su žrtve nasilnih nasrtaja motiviranih predrasudama. Vidljivost LGBT zajednice i njihovih problema porasla je u 2011. prvenstveno zahvaljujući aktivizmu organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom i promicanje ravnopravnosti LGBT osoba. Učestalo nasilje i zločin iz mržnje prema LGBT osobama svjedoče o postojanju homofobije u hrvatskom društvu no još uvijek se ne primjećuje jasan napredak u poboljšanju zaštite njihovog temeljnog ljudskog prava zajamčenog Ustavom RH, postojećim zakonodavnim okvirom, Zakonom o istospolnim zajednicama nije zagarantirana odgovarajuća razina socijalne, ekonomske, društvene zaštite već samo vrlo uzak skup imovinskih prava. Stoga smatramo kako takva situacija zahtjeva izradu novog zakonodavnog okvira. Osim toga razvoj prakse Europskog suda za ljudska prava koja su opisana u izvješću zahtijevat će značajnu prilagodbu hrvatskog zakonodavstva. Neophodno je daljnje osvješćivanje društva o neprihvatljivosti ovih oblika diskriminacije kao i promicanje tolerancije u svim područjima javnog života posebno radnih odnosa kako bi se LGBT osobama osiguralo temeljno pravo da slobodno bez straha od osude i štetnih posljedica izraze i žive svoj osobni Daljnja izuzetno osjetljiva i ranjiva društvena skupina su azilanti unutar koje postoje još osjetljivije i ranjivije društvene skupine kao što su žene, djeca, osobe s invaliditetom, LGBT populacija dakle osobe koje su izložene višestrukoj diskriminaciji. U tom smislu je potrebno voditi računa o njihovim potrebama i pravima tijekom prihvata i integracije. Ovogodišnja analiza Ureda pravobraniteljice o zastupljenosti žena i muškaraca u području obrazovanja kao posebno zabrinjavajuće ističe negativne tendencije vezano za veliku podzastupljenost nastavnika muškog spola u osnovnim školama radi se o 15,8% dok je isti problem na razini srednjoškolskog obrazovanja puno manje izražen. Na razini srednjoškolskog obrazovanja i dalje je prisutna podzastupljenost ženskog spola među učenicima i učenicama u industrijskim i obrtničkim srednjim školama, podzastupljenost muškog spola u umjetničkim srednjim školama, dok se u gimnazijama broj učenika u odnosu na učenice također sve više smanjuje te se polako ističe kao novo područje sa značajnom podzastupljenošću. Možda najveći problem u pogledu neravnomjerne zastupljenosti spolova predstavlja područje visokoškolskog obrazovanja gdje su kao i prethodnih godina područja studija vidljivo podijeljena na tradicionalno muška i tradicionalno ženska pa se tako izrazito ženska područja najviše ističu područje usluga socijalne skrbi, obrazovanja, odgajatelje, učitelja, znanosti i obrazovanju i biološkoj znanosti, a kao muška područja inženjerstva, inženjerskih obrta, računarstva i usluga zaštite. vrijeme je prošlo pa vi molim vas idite prema kraju svog izlaganja. Izvolite. Ured je proveo godišnju analizu tiska interneta portala koji i dalje pokazuje da u medijima prevladavaju seksizam, spolni stereotipi. I na kraju želim ukazati kako jedan od preduvjeta za izgradnju antidiskriminirajućih rodnih stavova u društvu upravo uklanjanje stereotipa, uvođenje rodno osviještenog odgoja i obrazovanja u cjelokupni obrazovni sustav. Stoga je potrebno u nastavne proces i dalje ugrađivati sadržaje vezano za područje ljudskih prava. Želim napomenuti da jačanje postojećih institucionalnih mehanizama uključujući i koordinatore, povjerenstva za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini ali i uloge i uloge sudova smatram bitnim činiteljima za osiguravanje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova kao i nužnu stvarnu i bezuvjetnu podršku svih državni čimbenika i jedinica lokalne samouprave u provedbi navedenog zakona. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Najprije po klubovima zastupnika. Prva riječ ima u ime Kluba zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Sonja König. Izvolite. **König, Sonja (HNS)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kolegice i kolege. Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim sferama političkog, javnog i privatnog života. Znači da imaju jednak status i jednake mogućnosti za ostvarenje svih svojih prava. Drugim riječima pred pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova ali i pred svima nama ogroman je posao. Jer živimo u zemlji, a iz izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova to je vidljivo u kojoj su žene za isti posao plaćene manje, u kojima na upravljačkim mjestima u tvrtkama sjedi manje od trećine žena, u koje primjerice u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja se smatra našom najznačajnijom umjetničkom i znanstvenom institucijom sjedi manje od 10% žena. Pred nama je dakle ogroman zadatak pred nama je zadatak to mijenjati, mijenjati to brže. U izvješću o radu pravobraniteljice koje će klub HNS-a prihvatiti vidljivi su veliki napori pravobraniteljice za uspostavljanjem tješnje suradnje sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova koje pohvaljujemo. Detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice kao i rezultati po nama važnih istraživanja koji se tiču udjela i položaja žena u raznim područjima a u izvješću su posebno istaknute određene teme koje su i po nama u klubu HNS-a važne za raspraviti. Jedna od tih je i nasilje nad ženama koje civilizacijski potpuno neprihvatljivo ali je u Hrvatskoj ali i u svijetu nažalost prošireno u svim slojevima društva i događa se bez obzira na obrazovanje ili status. U izvješću pravobraniteljice navodi se da je tijekom 2011. godine 11 žena ubijeno od strana muškog člana obitelji, a ukupan broj žrtava nasilničkog ponašanja u obitelji bio je 20 Taj broj, a istraživanja svuda u svijetu pokazuju da je obitelj najnasilnija društvena grupa modernog društva izuzev vojske u ratnim istinabog vremenima i da ženama prijeti više nasilja od njihovog partnera nego od drugih osoba. Preko 80% slučajeva nasilja u obitelji, a tu spadaju i najteži zločini ubojstava počinili su muškarci nad ženama, a istraživanja pokazuju da zahtjev žena za pomoć ovisi o njihovoj ekonomskoj neovisnosti, odnosno o materijalnoj situaciji u kojoj se nalaze, o emocionalnoj vezanosti za partnera

već društveni problem i temeljni uzrok, ali i posljedica neravnopravnosti žena. Treba jasno reći da je nasilje nad ženama da je to sramota počinitelja, a ne žrtve u nekim našim sredinama još uvijek se nažalost često smatra da je nasilje nad ženom zapravo sramota žene, odnosno obitelji. Intervencijom države i društva dakle može se najviše učiniti u razvoju i zaštiti žrtava nasilja i ta tema u javnosti treba dobiti veći značaj tj. o nasilju treba javno govoriti, a počinitelje brže i strože kažnjavati, jasno i osuđivati, kako bi se i žrtve nasilja ohrabrilo da nasilje prijavljuju. Jer znamo zapravo, mislim da je to i pravobraniteljica rekla, da od 10 slučajeva nasilja samo jedan se zapravo prijavljuje. Moramo što prije, a na tome se u Ministarstvu socijalne politike i mladih i radi, donijeti zakon o financiranju skloništa za žrtve nasilja u obitelji, a po nama u klubu HNS-a potrebno je izbaciti mogućnost novčanog kažnjavanja počinitelja, jer zapravo kada imamo tu mogućnost novčanog kažnjavanja kažnjava se cijela obitelj jer ta kazna zapravo se plaća iz ajmo reći obiteljskog proračuna ili budžeta, kako već hoćete. Dakle po nama je bolje kazniti počinitelje isključivo kaznom kaznom zatvora, no o tome ćemo reći nešto više kada dođe na red izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Na području rada i zapošljavanja kao što se može vidjeti iz izvješća, diskriminacija još uvijek postoji i žene su u puno lošijoj poziciji. Prilikom razgovora za posao žene se diskriminira na temelju bračnog i obiteljskog statusa, pita ih se koliko djece imaju ili misle roditi, pita ih se žele li ili će se udavati ili se neće udavati, koliko, kada itd. Smatramo važnim što su pravobraniteljica i njezine suradnice i suradnici iz ureda posvetili u proteklom razdoblju i veliku pažnju zaštiti žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu. Posebno velikim doprinosom u toj zaštiti smatramo i izradu i tiskanja vodiča pod nazivom "Kako prepoznati spolnu diskriminaciju na radnom mjestu i kako se od nje zaštititi" čija je namjera osvijestiti žene i muškarce o problemu svih oblika diskriminacije, ali i podučiti sindikalne povjerenice i povjerenike i pravnice tj. pravnike kako djelovati prilikom susretanja s takvim problemima. Upravo razmjena informacija i suradnja pravobraniteljice i drugih državnih tijela ili institucija, primjerice sindikata, ima ključnu ulogu u suzbijanju diskriminacije. Jer često vidimo to, niti sindikalni povjerenici tj. povjerenice kojima se radnice i radnici prvo obraćaju u slučaju kršenja njihovih prava, također ne znaju dobro prepoznati što je diskriminacija u svim njezinim njezinim oblicima, a kada je i prepoznaju nisu sigurni što bi trebali poduzeti i koji mehanizmi stoje na raspolaganju. Iz izvješća pravobraniteljice vidljivo je i da se društveni položaj seksualnih i rodnih manjina nije značajno mijenjao u odnosu na 2010. godinu te da njihov položaj i dalje ostaje nepovoljan. Postoji ozbiljna opasnost ako jasno ne kažemo i svojim postupcima to dokažemo kako je diskriminacija po svakoj osnovi neprihvatljiva, da će i sljedeće izvješće pravobraniteljice pokazati da živimo u društvu u kojem je netrpeljivost prema drugima i drugačijima i tolerancija na mržnju prevelika. I zato se i klub HNS-a pridružuje, poštovana pravobraniteljice, vašoj osudi diskriminatorne odluke Grada Splita vezano uz izmjenu prethodne dogovorene trase održavanja ovogodišnje parade ponosa u Splitu i mi u HNS-u ovim putem upozoravamo na kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova. Budući da taj zakon zabranjuje i diskriminaciju na temelju spolne orijentacije, skrećemo pažnju da je navedena odluka dovela sudionice i sudionike Parade ponosa u nepovoljniji položaj u odnosu na druge skupine. Najava promjene rute koja je već utvrđena pravomoćnim zaključkom nadležnih tijela od strane grada predstavlja kršenje ustavnih i konvencijskih odredbi koje jamče pravo slobodnog okupljanja, a upravo bi gradovi i općine tj. njihovi predstavnici trebali osigurati tj. štititi prava svih građanki i građana, a ne donositi odluke na štetu ljudskih prava, tj. donositi odluke kojim se stvara negativna atmosfera u javnosti, podižu tenzije i ponovo potiče na diskriminaciju i nasilje. A upravo je to velika prilika da Grad Split pokaže svoje drugo lice jer podržavanje gay pridea je postalo mjerilo tolerancije u svim razvijenim državama svijeta. Mi u klubu HNS-a smatramo da je naš cilj živjeti u društvu koje ne diskriminira ljude ni po kojem kriteriju i vjerujemo da Hrvatska može postati pravedno društvo jednakih građana u kojoj će svi imati slobodu izbora životnog stila i imati slobodu misliti drugačije. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba Hrvatskih laburista gospođa zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo na početku jedno pitanje, kada bi vam netko rekao da morate radit 62 dana više od njega da biste na kraju dobili jednaku prosječnu plaću pretpostavljam da biste svi rekli da nije normalan. Upravo se to dešava ženama, kako u Hrvatskoj, tako u Europi. Žena mora za istu prosječnu plaću kao muškarac raditi 62 dana više. Mi smo se u Hrvatskoj problematikom neravnopravnosti spolova sustavno počeli baviti '96. godine osnivanjem tadašnjeg Povjerenstva za pitanje ravnopravnosti. 2001. godine ovdje u Saboru osnovan je Odbor za ravnopravnost spolova, dvije godine kasnije Ured pravobraniteljice i 2004. Vladin Ured za ravnopravnost spolova. Prvu nacionalnu politiku za promicanje jednakosti napisali smo još davne '97., a sada provodimo nacionalnu politiku koja je na snazi od prošle godine. Ispada, iščitavajući sada ovo izvješće pravobraniteljice, da smo tada prije 20 godina bolje znali što želimo po pitanju ravnopravnosti spolova i nekako jasnije vidjeli što moramo nego što to vidimo danas. Na papiru imamo napisano sve kako bi trebali, ali još uvijek polako sričemo slova i slažemo ih u nekakve razumljive rečenice. Najvažniji pokazatelji neravnopravnosti žena jesu nepovoljan položaj na tržištu rada, podzastupljenost u procesu donošenja političkih i javnih odluka, učestalost različitih oblika nasilja uz postojanost rodnih stereotipa. U ukupnom broju nezaposlenih udio se žena nešto smanjio i 2010. godine iznosio je skoro 55% što je u 4 godine smanjenje za 5%. Stopa zaposlenosti muškaraca u 2010. bila je 47%, a žena 35%, a stopa nezaposlenosti žena u odnosu na muškarce za 2,2% veća. Iako među visoko obrazovanima žena ima više nego muškaraca njima je za plaće isplaćeno 10,6% manje. Prevedemo li te postotke na razumljiv jezik i zanemarimo statistiku kao takvu onda možemo reći da žene se sporije zapošljavaju, da ih ima više na zavodima za zapošljavanje i da su tamo puno duže i da za svoj rad dobivaju daleko manje plaće. Ta posljedica jaza u plaćama jeste diskriminacija žena koje tako imaju manju kupovnu moć, mirovine će im na osnovu toga što sada primaju plaće biti daleko manje, a i u većoj su opasnosti od muškaraca što se tiče siromaštva. U veljači prošle godine Vlada je donijela i Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, među ključnim je prioritetima tog nacionalnog plana i povećanje razine zapošljivosti i stope participacije žena one primarne dobne skupine na tržištu rada koja je kao takva na snazi, a na snazi je od 2010. i Strategija razvoja ženskog poduzetništva. Nova Nacionalna politika za ravnopravnost spolova u svom programskog području jednake mogućnosti na tržištu rada kao najvažnije ciljeve navodi smanjivanje nezaposlenosti i uklanjanje svih oblika diskriminacije žena na tržištu rada, osnaživanje ženskog poduzetništva, promicanje mjera koje omogućavaju usklađivanje privatnih i profesionalnih obaveza. Opet nam sve lijepo piše, ali ne znamo ili očito ne želimo, možda čak i ne možemo. Jer naše želje i puste priče demantiraju poražavajući podaci. Najveći broj pritužbi prošle godine dolazi upravo od područja zapošljavanja i rada i iznosi punih 65% ukupnih pritužbi, a od tog se postotka 95% odnosi na samu spolnu diskriminaciju. Što se pak tiče zapošljavanja očito je da u Hrvatskoj ne možemo zaposliti nikoga, a kamoli žene jer jednostavno nemamo gdje. A trenirajući strogoću i stavljajući pečate na dnevne boravke starih žena koje čuvaju djecu onim sretnicama koje su ipak uspjele naći posao, ali nemaju svoju djecu gdje ostaviti jer oni u tim gradovima i općinama ne samo da su zaboravili pročitati nacionalnu strategiju nego i Zakon o jedinicama lokalne i regionalne samouprave pa se tako i nisu potrudili ništa napraviti. Područje političke participacije žena postignut je napredak kao takav, ali i nadalje one čine podzastupljen spol u procesima donošenja javnih i političkih odluka, odnosno u obnavljanju predstavničke i izvršne vlasti izuzev one sudske na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ipak je najveći pomak učinjen u unapređivanju normativnog okvira te se u novome Zakonu o ravnopravnosti spolova prvi put u hrvatskom izbornom zakonodavstvu uvedene su i kvote o uvrštavanju najmanje 40% podzastupljenog spola na izborne liste za sve razine izbora i mislim da svatko od vas zna koja je i koliko političkih stranaka na prošlim parlamentarnim izborima to slovo zakona ispoštovala. A tim istim se Zakonom o političkim strankama određuje i to da se parlamentarnim strankama za svaku zastupnicu odobrava 10% veća financijska naknada za djelovanje stranke pa evo onda nas to može nas žene barem veseliti da nas u Saboru ima jako malo, ali da vrijedimo više. Nasilje nad ženama jače je od priče. Prije devet godina donesen je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, prije osam smo godina donijeli Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji, prije tri godine donijeli novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji jer smo očito shvatili barem jedno da stari nije dobar za sve ono što se u našoj svakodnevnici dešava. Podaci MUP-a za 2010. godinu jednostavno su alarmantni. Podneseno je preko 18 tisuća zahtjeva za pružanjem policijske intervencije, protiv skoro 8 tisuća osoba izrečena je i provedena mjera zadržavanja u prostoru Policije, prekršajno je zbog nasilja u obitelji prijavljeno 16 564 osoba, ukupno je povrijeđeno 20 531 osoba od čega 64% ženskog spola. Evidentirano je 1060 kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, ukupno je povrijeđeno 1118 osoba od čega 78,6% ženskog spola. Osamnaest kaznenih djela ubojstva među članovima obitelji i 23 kaznena djela pokušaja ubojstva među članovima obitelji. Shvatili smo da te žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja moramo smjestiti daleko od nasilnika pa smo za njih osposobili 19 skloništa. Nešto autonomnih, domove za odraslu i djecu žrtve nasilja, obiteljske centre i crkvena savjetovališta s prihvatnim centrima koji se nalaze na području 15 gradova i županija. Da, osposobili smo centre, ali smo usput zaboravili reći i to kako ćemo ih financirati, odnosno kako će se financirati i da li za sve to imamo potrebna sredstva. Domove i crkvena savjetovališta još nekako i financiramo, a jednostavno smo zaboravili na autonomna ženska skloništa koja vode organizacije civilnog društva. A i zašto ispada da razmišljamo nešto o njima kad su ionako civilna pa možda i ne trebamo. 2008. godine tadašnje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske potpisalo je s njima sporazum o financiranju na način da 30% financira ministarstvo, 30% županija, 30% općina ili grad u kome centar i savjetovalište nalazi, s time da 10% potrebitih sredstava moraju isfinancirati sami. Problem je ipak nastao u trenutku kad su počeli stizati računi, a novaca na računu nije bilo, a ipak ti štićeni te žene i djeca u skloništima svakoga dana moraju jesti. Prije 2 godine u svibnju 2010. godine raspravljalo se ovdje u Saboru o problemu sustavnog financiranja autonomnih ženskih kuća i savjetovališta za žene i njihovu djecu, žrtve nasilja u obitelji. Kada je 7 autonomnih ženskih kuća i savjetovališta predstavilo svoj nacrt prijedloga Zakona o financiranju koga je tada podržalo i ministarstvo. Ništa se nakon podrške nije promijenilo pa je Vladi u 10. mjesecu predano 12 358 potpisa potpore građana i građanki o hitnom donošenju Zakona o financiranju tih skloništa. Međutim, na te potpise i na problematiku Vlada je odgovorila izmjenom postojećeg zakona na način da se prvotno ugovorena sredstva od 90% isplaćivati ukoliko za to bude bilo sredstava, ukoliko bude. Ja se pitam imamo li ih uopće? Sigurne se kuće i dalje javljaju na natječaje i mole milostinju, potpisuju svake godine 3 ugovara za jednu te istu stvar i sa ministarstvom, i sa općinom i sa županijom. Štićenika je u tim kućama sve više, novaca sve manje a vjerujte mi sve je manje i entuzijazma tih osoba koji u tim kućama rade sve te godine. U toj velikoj želji da spriječimo nasilje zaboravili smo potpisati i Konvenciju Vijeća Europe. Prije gotovo godinu dana, u svibnju 2011. u Istambulu je usvojena Konvencija Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Konvenciju koja čini sveobuhvatan pravno i obvezujući međunarodni sporazum s odredbama o prevenciji, zaštiti žrtava i gonjenju počinitelja nasilja do danas je potpisalo 17 država članica Vijeća Europe, no Hrvatska nažalost nije među njima. Turska je jedina država potpisnica koja je ovaj dokument nedavno i ratificirala. Vijeće Europe poziva sve ostale Europske vlade da slijede taj Turski primjer. Ministarstvo socijalne politike i mladih 10. Veljače ove godine donijelo je odluku o osnivanju radne skupine za pripremu potpisivanja i usklađivanja prijevoda Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilje u obitelji s hrvatskim pravnim nazivljem. U radnoj skupini je 19 predstavnika, odnosno predstavnica nadležnih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva. Iako su u radnoj skupini postojale kao takve naznake da će Hrvatska vrlo brzo potpisati konvenciju to se nažalost još uvijek nije dogodilo. Postavlja se pitanje zbog čega Hrvatska to nije učinila? Jedan od čestih argumenata koji se neslužbeno može čuti je potreba za analizom usklađenosti zakona, što kao argument pada u vodu kada se uzme u obzir da je prihvaćena na Odboru ministara i da su i da su eminentne hrvatske stručnjakinje sudjelovale u njezinom razvoju. I dok mi tako evo prevodimo i usklađujemo, dok pišemo strategije i slažemo nacionalne politike nažalost još je nekoliko žena pretučeno, neke od njih nažalost i do smrti. A puno ih je više gladno, nego sito jer obećani novac ministarstava, gradova i općina još uvijek nažalost nije stigao do njihovih računa, do računa sigurnih kuća bez obzira što evo sada koristim priliku i zahvaljujem svim onim ženama koje su sjedile ovdje u Saboru i koje su se potrudile da ipak da ipak nešto do njih i dođe. No, pitamo se zašto bi se novac i doznačivao kad je ionako piše da će se doznačiti ukoliko ga bude bilo, a nema ga. I postavljam za kraj pitanje što to onda znači? Samo jedno, što se tiče skloništa njihovom zatvaranje i povratak nasilju i nasilnicima. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Dunja Špoljar. Izvolite, molim vas. Hvala predsjedniče, pravobraniteljice sa suradnicom, poštovane kolegice i poštovani kolege zastupnici. 21. stoljeće donijelo je mnoge civilizacijske napretke, 6 od 10 najbolje plaćenih poslova današnjice, prije 5 godina nisu ni postojali. Škole danas pripremaju djecu za zanimanja koja još ne postoje, da koriste tehnologije koje još nisu izmišljene kako bi rješavali probleme koji će tek nastati. Svaki 8 brak u svijetu posljedica je upoznavanja putem interneta. Google dnevno odgovori na 30 milijardi upita, dnevni broj poslanih SMS poruka premašuje cjelokupni broj stanovnika na zemlji, jedno jedino dnevno izdanje novina sadrži veći broj informacija nego što ih je osoba rođena u 18. stoljeću mogla prikupiti tijekom cijelog svog života. Predviđa se da će već iduće godine biti stvoreni preduvjeti za konstrukciju računa koje će premašiti sposobnosti ljudskom mozga. žena u 21. Stoljeću nažalost, jednako kao u prošlom, pa čak i pretprošlom stoljeću još uvijek traži: bolju plaću, bolje radne i životne uvijete. Uz to je svakih 3 minute 1 žena zlostavljana, svakih nekoliko minuta 1 žena silovana, svaki dan žene umiru od posljedice trudnoće i poroda, u najvećem broju kao posljedice zanemarivanja i zlostavljane. Žene se i dalje percipiraju isključivo kroz ulogu majke i supruge. Malim djevojčicama kupuju se lutke, pohvaljuje se njihova poslušnost i poniznost, potiču se igre u kojima se reproduciraju stereotipi o ženi kao domaćici, dami i slabom emocionalnom biću. Dječacima se kupuju pištolji i agresivne igračke, pohvaljuje se njihova samokontrola, agresivnost, snaga i odlučnost, potiče herojski kompleks i životna ambicija, dojam superiornosti, odgovornosti i dominacije. Patrijarhalna obitelj ima potrebu za jasnim odvajanjem uloga, prava i dužnosti, modela ponašanja i vrlina muškaraca i žena. S jedne strane pred nama je 240 stranica sustavnog, strukturno uređenog izvješća, odlične metodologije i predloženih rješenja. No, s druge strane sadržaj koji nudi ovo Izvješće više je nego zabrinjavajući. Ovo Izvješće nudi kategorične odgovore na pitanja jesu li žene ravnopravne pri zapošljavanju i radu, jesu li žene ravnopravne u obitelji, jesu li ravnopravne seksualne i rodne manjine. Jesu li žene ravnopravne u sustavu obrazovanja? Jesu li žene ravnopravno zastupljene u medijima? Odlučuju li žene samostalno o svom reproduktivnom zdravlju? Je li ravnopravnost spolova dovoljno čvrsto implementirana u nacionalnu politiku? Jesu li žene ravnopravne u politici? Odgovori na ova pitanja redom glase ne, ne, ne, nisu, nisu, ne, nije i nisu. Jedino područje gdje su žene dostojno zastupljene je upravo diskriminacija na radu i prema radnim uvjetima, prema mogućnosti, odnosno nemogućnosti obavljanja samostalne ili nesamostalne djelatnosti uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju te napredovanju, u pristupu svim vrstama profesionalnog usmjeravanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te prekvalifikacije obzirom na socijalnu sigurnost uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te osiguranja za slučaj nezaposlenosti u obrazovanju, u znanosti i sportu, u pravosuđu i upravi, u javnom informiranju i medijima, pri pristupu dobrima i uslugama, u zdravstvenoj zaštiti, u članstvu i djelovanju u sindikatima, u organizacijama civilnog društva, političkim strankama ili bilo kojim drugim organizacijama. Čak i u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu. Od 30 postupaka koji su u tijeku i koji utvrđuju diskriminaciju čak 26% postupaka je upravo s područja rada. Na hrvatskom tržištu rada udio žena u ukupnom broju nezaposlenosti iznosi 53,6%. Žene su za jednak rad manje plaćene, izvrgnute su stalnom uznemiravanja i šikaniranju, evidentna je ekonomska nejednakost među zaposlenima na određeno vrijeme većinu čine žene, a više od 85% ugovora o radu sklapa se na određeno vrijeme. Značajna je segregacija žena i muškaraca prema djelatnostima. Još uvijek u Hrvatskoj imamo muška i ženska zanimanja. Glavni razlozi nezaposlenosti žena su mogućnost trudnoće i bolovanja za dijete, odnosno jednom riječju majčinstvo. Tijekom razgovora za prijem na posao žene, posebice one mlade izložene su diskriminaciji upitima o planovima u budućem životu. Zaposlene žene zarađuju 12 i pol posto manje od zaposlenih muškaraca, a žene drže svega 5% menadžerskih funkcija. Vrlo je zabrinjavajuća činjenica utvrđena ovim izvješćem da osobe koje se smatraju diskriminiranima posjeduju prilično nizak stupanja poznavanja svojih anti diskriminacijskih prava. I dalje nedostaje sudska praksa koja bi ohrabrila žrtve diskriminacije da se aktivnije založe za zaštitu svojih prava. Žene nisu ni ravnopravne, ali na žalost ni sigurne u vlastitim obiteljima. U 2011. ubijeno je njih 11, 13127 žena bilo je izloženo obiteljskom nasilju. Sveprisutna je kulturološko tradicijska dogma muške moći, privilegije i kontrole. Rodnu neravnopravnost prezentirali su i parlamentarni izbori u 2011. Za parlamentarne izbore u 2011. prijavljeno je 2835 kandidata i 1524 kandidatkinje ili izraženo u postocima 65,04% prema 34,96%. No, žene su bile nositeljice tek na 55 lista ili na svega 17,6%. Gotovo polovica kandidatkinja pozicionirana je iza 9 mjesta na listama. Zato slijedom toga danas je u Saboru sljedeća rodna slika: 77% zastupnika i svega 23% zastupnica. Zaključujem. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi djelovala na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave uključujući i druge pravne i fizičke osobe, te medije upućivanjem brojnih pisanih upozorenja i preporuka. U izvješće su stavila zaključke i predložila mjere. Na svima nama je da u ostvarivanju predloženih mjera doprinesemo. Stoga će Klub zastupnika SDP-a svakako prihvatiti i podržati ovo Izvješće. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Igor Češek. Izvolite. Poštovana pravobraniteljice, poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Mi u klubu HDSSB-a podržavamo Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. godinu. No, napominjemo da su podaci u ovome Izvješću poražavajući u smislu ravnopravnosti spolova a na štetu žena. Statistika nam kazuje da Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2011. godini radio na 1359 predmeta od kojih su 315 predmeta zaprimljena po pritužbama građanki ili građana. 25 predmeta je otvoreno na inicijativu pravobraniteljice vezano za kršenje načela ravnopravnosti spolova, a 1051 predmet otvoren na inicijativu pravobraniteljice radi praćenja primjene Zakona o ravnopravnosti spolova. Podaci pokazuju da se broj pritužbi nije povećao u odnosu na 2010. godinu, no povećao se broj slučajeva u kojima je pravobraniteljica ustvrdila diskriminaciju. 76 slučajeva u 2011. godini, a 60 u 2010. U 63,9% slučajeva diskriminirane su bile žene, a muškarci u 23,1% slučajeva. Pritužbe su se pretežito odnosile na spolnu diskriminaciju, te su nam ovi postoci pravi pokazatelji koliko se još u Republici Hrvatskoj diskriminiraju žene. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz prosinca 2011. godine udio žena u ukupnom broju nezaposlenih iznosi 53,6%. No, ono što najviše zabrinjava jest činjenica da od ukupno 87747 novo zaposlenih žena njih samo 8,4% je sklopilo ugovor na neodređeno vrijeme dok kod muškaraca taj postotak iznosi 19,5% što nam dovoljno govori kako se poslodavci odnose prema ženama. Sva postojeća prava i hrvatska i europska ostaju samo mrtvo slovo na papiru ako naše supruge, majke koje imaju sreću da rade nažalost vrlo često budu maksimalno eksploatirane za minimalnu plaću. Mnogo je primjera takve diskriminacije od strane poslodavaca, a najviše njih možemo naći u trgovinama gdje su žene prisiljene raditi nedjeljom i blagdanima kako bi očuvale svoje i onako nesigurno radno mjesto, a poslodavac ih drži u šaci ugovorom na određeno. Naravno da niti jedna žena ne smije niti pomisliti na trudnoću jer u takvom slučaju automatizmom istekom ugovora na određeno vrijeme prestaje mogućnost povratka na isto radno mjesto. Mnogo je slučajeva kada žena o trudnoći obavijesti poslodavca da bude nazivana izdajicom i ostalim pogrdnim imenima. Da ne govorim o slučajevima koji su trenutno aktualni. Radi se pretežito kontinentalnoj Hrvatskoj pogotovo Slavoniji i Baranji gdje naše supruge, majke, kćeri odlaze na Jadran ili u Njemačku na sezonske poslove kako bi sudjelovale u prehrane obitelji. Konkretno znam za jedan slučaj gdje žena koja je inače samohrana majka ostala bez posla ne svojom krivicom nego propašću velike drvoprerađivačke industrije … Slatina a novoga posla za nju nema niti u njezinim najsmjelijim snovima, pa je tako da bi prehranila, obukla i školovala dvoje malodobne djece morala otići na rad u Njemačku na sezonske poslove u poljoprivredi, a takve poslove koje ona obavlja se mogu usporediti sa radom robova na plantažama pamuka u Americi. Postavlja se pitanje zašto u ovome slučaju njezina djeca nemaju pravo na sretno odrastanje uz majku? Zašto nadležne institucije ne omoguće toj majci posao u svom mjestu kako bi mogla biti uz svoju djecu i pružiti im roditeljsku ljubav? Svatko tko je zaslužan za takve sudbine ljudi koji su ostali bez posla treba i mora odgovarati jer nema ništa teže nego gledati dječje suze kada se rastaje od svoje majke. Istraživanje koje je proveo Ured pravobraniteljice na uzorku od 428 trgovačkih društava pokazalo je da su žene značajno podzastupljene na hrvatskom tržištu rada i to na svim razinama sudjelovanja i to od redovitih radnih mjesta preko rukovodećih pozicija do sudjelovanja u upravnim nadzornim tijelima. Žene čine tek 19% članica uprava i samo 9% žena je na čelu uprave. Samo 20% žena su članice nadzornih odbora i 11% na čelu odbora iako čine većinu visokoobrazovnog stanovništva. Rezultat istraživanja pokazuje značajniju podzastupljenost žena na najodgovornijim pozicijama u subjektima koji su u pretežitom vlasništvu RH. Dok kod privatnih poslovnih subjekata žene zauzimaju 36% rukovodećih pozicija, kod državnih poslovnih subjekata zauzimaju znatno manje 27% rukovodećih pozicija i 19% rukovodećih pozicija najviše razine. Navedeno ukazuje na potrebu primjene pozitivnih mjera radi stvaranja mogućnosti usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obaveza. Treba raditi na podizanju svijesti o pravilnoj rasporedi obiteljskih zadataka između žena i muškaraca kako bi se zaustavila ovakva diskriminacija žena na tržištu rada. Međutim iz podataka objavljenih u registru zaposlenih u javnom sektoru možemo iščitati da od 28 tisuća 880 državnih službenika i namještenika u javnom sektoru, 18 tisuće 628 ili 64,5% su žene. Vlada koja bi trebala biti pokretač gospodarskog razvoja RH mora pojačano djelovati u vidu potpora za samozapošljavanje žena i za aktivaciju žena da sa većim udjelom sudjeluju u poduzetništvu. U Europi postoje primjeri dobre prakse. Njemačka ima usvojenu nacionalnu agenciju za poticanje ženskog poduzetništva. U Finskoj postoji sustav u kojemu uspješne žene poduzetnice daju besplatne savjete ženama poduzetnicima koje su početnice. Uslijed teške gospodarske krize velike stope nezaposlenosti građani postaju deprimirani i nesretni sa svojim životima iz čega dolazi do nasilja u obitelji gdje su uglavnom žrtve žene. Kao teško kršenje ljudskih prava nasilje nad ženama probija se kroz sve kulturne, socio-ekonomske i obrazovne granice. Nasilje nad ženama je najčešći oblik kršenja ljudskih prava i u Europi. Podaci govore da jedna od pet žena u zemljama EU podvrgnuta nasilju od ruku njezina partnera. U RH 2011. godine 11 žena bilo je ubijeno od strane muškog člana obitelji. … znači da žene predstavljaju 57% žrtava kaznenog djela ubojstva unutar obitelji. Žene su žrtve svih oblika nasilja od njegovog najtežeg oblika ubojstva do uvjetno rečeno onog najlakšeg prekršajno kažnjivog. Tako je evidentirano da je ukupan broj žrtava nasilničkog ponašanja u obitelji tijekom 2011. godine bio 20 tisuća a od toga 13 tisuća 127 ili 64,8% je bilo ženskog spola. Međutim analizom do sada dostupnih podataka došlo se do zaključka da sudovi ne usvoje 50% predloženih zaštitnih mjera koje pravobraniteljica preporuči sudovima. Nasilje u obitelji nije privatna stvar između partnera jer ima dugoročno nepovoljne posljedice posebice na djecu. Na svu sreću svijet o nasilju u obitelji o njezinom štetnom učinku je porasla posljednjih godina no još uvijek nije dostatna jer mnoge žene ne žele priznati zlostavljanje zbog srama od javnosti ili sredine u kojoj žive. Mnoge načine diskriminacije žena možemo naći i u medijima kroz razne radio i TV reklame gdje se vrlo često kako bi se reklamirao nekakav proizvod i povećala gledanost same reklame zato i proizvod koriste tzv. ženski atributi koji se odnose samo tjelesno na ženu, a ne na njezino biće u cjelini. Na kraju možemo zaključiti koliko god se zastupala ravnopravnost spolova, koliko god su udruge za prava žena aktivne i dalje postoji velika diskriminacija žena, a da bi tu diskriminaciju zaustavili moramo kontinuirano raditi na promjenama vrijednosnog sustava o kojemu ovisi jačanje uloga žena u svim segmentima društva. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine zastupniče. U ime kluba HDZ-a zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Od usvajanja Nacionalne politike za ravnopravnost spolova pa do danas možemo reći da su osnaženi temeljni institucionalni mehanizmi na nacionalnoj i lokalnoj razini i uvedene one kako ih znamo nazivati važne zakonodavne promjene s ciljem suzbijanja diskriminacije žena i unapređenja provedbe politike jednakih mogućnosti za oba spola. Zakonodavne i institucionalne promjene kao i brojne akcije i kampanje koje su provođene u proteklom razdoblju dovele su do određenog napretka ali nisu dovele do onoga čemu težimo, a to je potpuno uklanjanje različitih oblika diskriminacije žena i uspostave društva mogućnosti jednakih za oba spola. Začuđuje me stoga i činjenica da u dostavljenom nam izvješću gotovo uopće nema podataka o radu Ureda za ravnopravnost spolova koji se odnosni o provedbi nacionalne politike i to za 2011. - 2015. pa eto mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru možda nećemo dobiti cjelovitu sliku o provedbi nacionalne politike. Također je radi osiguranja provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova na snazi i Akcijski plan djelovanja koji sadrži ključne aktivnosti i mjere prema prioritetnim tematskim područjima djelovanja kao što su promicanje ljudskih prava žene i rodne ravnopravnosti, jednake mogućnosti na tržištu rada, rodno osjetljivo obrazovanje, ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, uklanjanje nasilja nad ženama,međunarodna politika i suradnja i institucionalni mehanizmi i načini provedbe. Jednako tako stoji da će se informirati građanstvo o obvezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog života, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i standardima EU. Tu su kao što se navodi ili kao što se trebalo provoditi nositelji HRT, mediji, Ured za ravnopravnost spolova, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, nadležna tijela državne uprave sukladno njihovom zakonskom djelokrugu rada u suradnji s organizacijama civilnog društva. Prema istom, trebala se početi provoditi edukacija o rodnoj ravnopravnosti medijskih djelatnika i djelatnica koji kreiraju medijske sadržaje što je zasad nažalost tek djelomično učinjeno. I sami znamo, ukoliko nema šire medijske pozitivne slike i ako se ne govori o tome teško da će to doprijeti do svakog čovjeka, do svakog onog kome je to namijenjeno. Između ostalog, dostavljenim nam izvješćem nastoji se senzibilizirati javnost o problemu jaza u plaćama između muškaraca i žena, o čemu su govorili moji prethodnici, za rad jednake vrijednosti gdje se radi o izravnoj diskriminaciji, najtvrdokornijem obliku nejednakosti žena u hrvatskom društvu koji je možemo reći već ustaljena i općeprihvaćena praksa ponašanja, a koju bismo upravo željeli izbjeći. Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu 2011., i o tome je bilo već riječi, nezaposlenih je žena bilo nešto manje nego u prosincu 2010., iako iako se udio žena u evidentiranoj nezaposlenosti u promatranom razdoblju smanjio, ali tek neznatno, za 1%. Prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaposleno je nešto više od 52% žena, ali kada se zapošljavaju žene se zapošljavaju uglavnom na određeno vrijeme. Naravno, to izaziva čitav niz drugih prepreka: smanjena mogućnost zasnivanja obitelji, pa ako hoćete i ono osnovno, dobivanje kredita, stambeno zbrinjavanje i sve ono što donosi stalan posao, a ne posao na određeno vrijeme. Žene su i kad su zaposlene u Hrvatskoj još uvijek manje plaćene. To pokazuju i sve državne statistike koje imamo i istraživanje pravobraniteljice prikazano u ovom izvješću pokazuje da za tu razliku nisu uglavnom krivi poslodavci. Iako mi volimo odmah uprijeti prstom u poslodavce, to ipak nije tako, već su to prepreke koje žene doživljavaju, koje im pruža društvo u cjelini, a u načelu podređeno je interesima i potrebama muškaraca. Jedan dio uzroka manje zaposlenosti i manjih plaća od žena leži u njihovom obrazovanju. Naime, mlade žene predstavljaju obrazovaniji dio hrvatskog društva. Od ukupnog broja diplomiranih na našim sveučilištima gotovo 50% je žena, od ukupnog broja magistara je gotovo 59%, od ukupnog broja doktora znanosti gotovo 50% su žene. Dakle ne možemo govoriti da su žene manje obrazovane od muškaraca, već upravo suprotno. No međutim, one su tradicionalno usmjerene ka zanimanjima koja su u društvu manje plaćene kroz humanističke, društvene, obrazovne znanosti, a premalo prema onima koje donose novac. Općenito je to danas biznis, menadžment, odnosno područje informatike što je u biti problem koji je prisutan u odgojno-obrazovnom sustavu. Govorile su kolegice nešto o tome i ranije. Dakle, nemamo politika koje će usmjeravati na neki način i djevojčice i dječake da biraju jer u toj dobi oni moraju birati, ali i da se odgajaju, da obrazuju i da biraju zanimanja koja se u društvu ne prepoznaju kao tipično ženska ili kao tipično muška. Sve se to kasnije naravno odražava i na mirovinskom sustavu, uzrokuje manje mirovine žena pa je recimo prosječna starosna mirovina žena 508 kuna, otprilike tako je izračunato, manja u odnosu na mušku mirovinu ili prosječna invalidska mirovina žene je za 1013 kuna 1013 kuna manja u odnosu na mirovinu muškarca. Učinjeni su određeni pomaci u unapređivanju normativnog okvira u području političke participacije žena te su novim Zakonom o ravnopravnosti spolova prvi put u hrvatsko izborno zakonodavstvo uvedene kvote tako da je preuzeta definicija Vijeća Europe o osjetnoj neuravnoteženosti jednog spola u tijelima javnog i političkog odlučivanja i propisana obveza političkim strankama, to svi mi znamo, i drugim ovlaštenim predlagateljima uvrštavanja najmanje 40% podzastupljenog spola na izborne liste za sve razine izbora. U ovom trenutku taj spol je ženski spol. Time je naravno dodatno nadopunjen i konkretiziran prijašnji zakonodavni okvir koji Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave obvezuje političke stranke da su kao predlagatelji lista dužni voditi računa o ravnopravnosti spolova. Već je rečeno, čak se dobiva 10% više financijskih sredstava naknade za djelovanje žena u strankama. Osvrnut ću se nakratko na ulogu medija. Dakle danas elektronički i tiskani mediji u Republici Hrvatskoj imaju značajnu ulogu u oblikovanju javnog mnijenja i značajno utječu na društvene i političke procese u zemlji. No uzmemo li bilo koje dnevne novine, pogledamo li i poslušamo bilo koju informativnu, kulturnu emisiju na televiziji i radiju možemo shvatiti da su žene malo zastupljene te im se daje manje prostora u našim medijima. Ako se upustimo u malo dublju analizu medijskih tekstova i sadržaja, vrlo često nailazimo na potvrdu diskriminacijske prakse, stereotipa i objektivizaciju žena. Ovdje je važno naglasiti da je ukoliko se ženama i da prostor u medijima on uglavnom senzacionalističkog karaktera. Uzmite koje novine pa malo provjerite. Razlikovanje u načinu prikazivanja žene u odnosu na muškarce na bilo kojem položaju pokazatelj je diskriminacijskog odnosa prema ženama u politici. Žene se međutim puno lakše etiketira, suprotno ženskim manjkavostima nalaze se odlučnost, čvrstina, sposobnost, profesionalnost i stručnost koji se ukratko nazivaju biti muško, a biti žensko obično se povezuje sa slabosti. S obzirom na postojeće stanje udjela žena u političkom i javnom životu u našoj zajednici potreban je nužan napredak u promicanju uravnoteženog udjela žena i muškaraca i u donošenju političkih i javnih odluka za funkcioniranje demokratskog društva, puno uvažavanje ljudskih prava, socijalne pravde i ono što zovemo napredak uopće. Ženama je potrebno osigurati i mjere potpore. Naime, prevelik opseg obveze obiteljskih i profesionalnih i očekivanje od žene kad se odluči na političko javno djelovanje dovode do nemogućnosti usklađivanja cjelokupnih obveza i sadržaja, vrtića, škola i stoga je nužno poticati podjelu odgovornosti i poslova između žena i muškaraca u privatnoj sferi. Postoje podaci koliko su primjerice muškaraca, a zakon im to dozvoljava, odlučili koristiti rodiljni dopust. To je jedan od najblažih primjera. Potrebno je i demistificirati političko djelovanje kao prezahtjevno, preopterećujuće posebno na razini lokalne zajednice. Ono ne pretpostavlja bitno dodatni napor osim poželjnog zauzimanja za poboljšanje uvjeta življenja i rješavanje problema u zajednici, onoj lokalnoj na najnižoj razini. Ovih dana čuli smo, točnije jučer, da EU traži odlučne reforme na jačanju konkurentnosti investicijskog ozračja. Zašto to govorim? U tom kontekstu samo ću napraviti digresiju kada govorimo o ženama primjerice. Prošle godine za projekt izravno vezan uz gospodarstvo i njegovo unapređenje žena poduzetnica izdvojeno je 11 milijuna kuna ili 1203 potpore, a ove godine to je smanjeno za 3 milijuna kuna. Pa molim i vas da jednako tako djelujete proaktivno u tom smislu, a ne retroaktivno. Da se aktivno uključite kada se odlučuje o onim pitanjima gdje žene mogu ostvariti svoju egzistenciju, primjerice u ovom projektu koji je namijenjen isključivo ženama da one mogu gospodarski djelovati i biti neovisne u tom smislu. Rekli ste jednako tako da trebamo raditi na ekonomskom osnaživanju žena žrtava obiteljskog nasilja pa mislim da je i ovo u tom kontekstu vrlo važno. još ću se samo osvrnuti na nešto što ste rekli, a odnosi se na problem Romkinja. Dakle, nije točno da Romkinje nemaju priliku se obrazovati već je točno da Romkinje da Romkinje imaju tu prigodu međutim nažalost oni ne sudjeluju u procesu obrazovanja, odnosno jesu mali pokazatelji, a mi kao društvo moramo se potruditi da toga bude više. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa kolegici Glavak. Završili smo raspravu u ime klubova i sad prelazimo na pojedinačnu raspravu. Pozivam gospodina zastupnika Damira Rimca, izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima. Svoju raspravu ću pokušati usmjeriti više u diskusiju, ali i nekoliko pitanja. Ali prije toga dopustite mi da vam izrazim svoje osobne komplimente za izvrsno odrađeno predavanje postdiplomcima na Pravnom fakultetu u Osijeku koje ste održali nedavno gdje ste bili sa svojim suradnicima, a povratnu informaciju koju sam dobio da je takvo predavanje bilo po prvi put pristupačno studentima i da su oni vrlo aktivno sudjelovali u svojim raspravama. Još jednom komplimenti za tu aktivnost. Naime, prema odredbama članka 5. Zakona o ravnopravnosti spolova ravnopravnost spolova bi zapravo značila da su i žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog, društvenog i privatnog života što nažalost čuli smo i od prethodnih izlagatelja to i nije tako te da imaju jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata što opet nažalost nije tako sudeći po ovim poražavajućim rezultatima koje ste objavili u svom izvješću. Naime, ako usporedimo 2010. i 2011. godinu u 2011. godini bilo je negdje oko 1400 predmeta od čega je iz prošle 2010. godine preneseno svega 32 predmeta što znači da su novi predmeti 1359 i ako to usporedimo sa prethodnom godinom vidimo povećanje od gotovo 84%. Što znači da se pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nametnula kao nezavisno tijelo i da se zapravo građani oslobađaju te da upućuju svoje pritužbe u sve većem obliku. Od 308 slučajeva analiziranih po osnovi diskriminacije u skladu sa člankom 6. Zakona o ravnopravnosti spolova diskriminacija je po osnovi spola utvrđena u 77%, bez osnove je bilo nekakvih 14%, spolna diskriminacija 5% i bračni i obiteljski status 4% što u svakom slučaju nije zanemarivo. Ono što je bitno napomenuti da se broj pritužbi nije povećao u odnosu na 2010. godinu ako govorimo o nekakvoj statistički značajnoj vrijednosti te da je bio 308 u odnosu na 323, ali se povećao broj u slučajevima u kojima ste vi kao braniteljica utvrdili diskriminaciju i to za čak 27% što se već sada može tumačiti kao nekakav pozitivan trend te će vjerojatno u 2012. godini taj postotak biti znatno veći. Ono što je mene osobno na neki način zaintrigiralo je spoznaja da su tijekom 2011. godine vama kao pravobraniteljici stizale pritužbe iz cijele RH, ali da je zapravo najviše pritužbi bilo sa područja Grada Zagreba. sad obzirom ja kao Slavonac mene zanima da li u Slavoniji nema spolne diskriminacije ili se ljudi uopće ne usude javiti i vama podnijeti nekakvu pritužbu jer iz statističkih pokazatelja ispada ako zanemarimo Grad Zagreb sa gotovo 50% da u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Zagrebačkoj županiji, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, znači uglavnom zapadnim županijama pritužbe su negdje oko 5 do 6%. Ako pogledate istok Hrvatske te pritužbe su svedene na 2%. Ako tumačimo suhoparno statistiku ispada da u istočnoj Hrvatskoj pritužbi nema, da je tamo stanje idealno, ali prema izvješću policijskih uprava to baš nije tako. Tijekom 2011. nije bilo pokrenutih ni provedenih postupaka mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe kao ni slučajeva podnošenja udruženih tužbi od strane pravobraniteljice i vašeg ureda. E sad, vezano za centre, odnosno po novom Zavode za socijalnu skrb, oni su gotovo uvijek postupali prema naputcima koje ste im vi dostavili u slučaju nekakvog uvjetno rečenog promašaja ili nepravilnosti u radu. Kažem, uglavnom su radili u skladu sa vašim zahtjevima, no mene zanima šalju li se upozorenja i preporuke koje vi i vaš ured šaljete zavodima samo tome određenom centru ili zavodu ili se uz poštivanje tajnosti identiteta osoba u konkretnom slučaju dopis šalje i ostalim centrima kao pomoć u radu u recimo sličnim situacijama? Ukoliko se to ne radi predlažem da se razmisli o nekakvom modalitetu i metodici kako to napraviti jer držim da bi to svakako pridonijelo razvoju jer bi zapravo imali jednu matricu po kojoj bi mogli i ostali zavodi, odnosno centri raditi. Nekoliko riječi koje želim reći vezano je i za područje kada se vi umiješate u određene sporove. Činjenica je da ste vi tijekom 2010. godine bili kao umješač u samo 6 sporova, odnosno u 4 spora povodom tužbi diskriminacije na temelju spolne orijentacije. S druge strane vezano za pravne osobe i diskriminaciju zanima me da li će se ikada krenuti sa inicijativom objave pravnih osoba kod kojih je utvrđena spolna diskriminacija na radnome mjestu jer držim da bi se na taj način donekle prisililo i da poslodavci promijene politiku odnosa prema ženama i koji bi naravno taj dopis, odnosno spisak bio dostupan i javnosti. Ono što ste vi u svom izvješću na stranici 114 naglasili je, citiram: " Kako još uvijek postoji određeni broj županija na čijem području se ne nalazi niti jedno sklonište namijenjeno žrtvama nasilja u obitelji." Da podsjetim radi se o Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji, pa me zanima dal je nešto po tome pitanju rađeno? I ono što jednostavno na kraju svog izlaganja, osjećam potrebu i kao zastupnik ali i kao čovjek, prokomentirati to je pitanje spolne orijentacije i činjenice da pritužbe temeljem toga imaju stalan trend porasta. Upućujem sam sebi pitanje i naravno svim zastupnicima, jesmo li zaista homofobno društvo ili nismo? Jer ako pogledate trendove od 2009., 2010. i 2011. trend je pozitivan. U 2009. 4,4% pritužbi, u 2011. gotovo 9%. Prema nekakvim spoznajama, informacijama u 2012. godini taj postotak će biti preko 12%. Kamo to vodi i vraćamo li se u doba inkvizicije? Jer smo na temelju predrasuda spremni smo ocijeniti, presuditi i odrediti se prema nekome samo zbog njegove spolne orijentacije. Ili jednostavno zabijamo glavu u pijesak pred problemima koji su sve evidentniji, sve prisutniji. Društveni položaj seksualnih i rodnih manjina, odnosno LGBT građana u Republici Hrvatskoj nije se značajni mijenjalo u odnosu na 2010. godinu i nadalje je vrlo nepovoljan, prvenstveno jer su žrtve nasilnih nasrtaja, kao što sam već rekao motivirani predrasudama. Ono što je bitno naglasiti je da je vidljivost LGBT zajednice i njihovih problema porasla u 2011. godini prvenstveno zahvaljujući aktivnostima NGO udruga, odnosno nevladinih organizacija, o čemu je i u jučerašnjoj raspravi kolegica Roksandić spomenula i pohvalila rad nevladinog sektora kod izvješća pravobraniteljice za invalide. Jer zapravo nevladine organizacije su nositelji razvoja svih demokratskih društava, pa bi to tako trebalo biti i u Republici Hrvatskoj. Posebno je bitan trend povećanja pravne zaštite, spolnih i rodnih manjina unutar međunarodnog sustava zaštite ljudskih prava. Što se prvenstveno odnosi na opseg prava koje ove osobe uživaju temeljem Europske konvencije za ljudska prava i temeljne slobode. Učestalo nasilje i zločini iz mržnje prema rodnim zajednicama i drukčijih spolnih orijentacija, u Republici Hrvatskoj svjedoče o postojanju homofobije u Republici Hrvatskoj. I predlažem da ispred svog ureda uputite nekakav zahtjev za analizom i sociobiolozima ali i onim znanstvenicima koji se bave socioevolucijom jer ovo definitivno nije dobro što se događa u jednoj mladoj demokraciji kao što je Hrvatska. Izražavamo ovim putem i zabrinutost za nedavno istraživanje koje je provedeno, koje ste spomenuli u svome izvješću političke pismenosti kod mladih u Republici Hrvatskoj i stavovima prema Europskoj uniji, gdje je gotovo 50% ispitanika iskazalo da homoseksualizam smatra nekom vrstom bolesti, a preko 60% ocjenjuje da bi homoseksualcima trebalo zabraniti javne nastupe. Znači preporuka je da takve ljude getoiziramo,što u svakom slučaju nije, nije običaj u razvijenim demokracijama i zapadne Europe, i SAD-a i Kanade koje su zapravo najrazvijenije tekovine civilizacije danas. Nasilje je možda najdrastičnija, ali nije jedini primjer diskriminacije s kojom se suočavaju LGBT osobe u hrvatskom društvu, jer zapravo postoji cijeli niz diskriminirajućih prepreka, pa je tako i značajan broj poslodavaca sklon diskriminaciji takvih osoba. Iz svega ranije navedenog, koje ste spomenuli u 2011. godini postalo je jasno kako postojeći zakonodavni okvir koji se trenutno temelji na Zakonu o isto spolnim zajednicama. Takvim osobama ne jamči određenu razinu zaštite na koje oni imaju pravo temeljem Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i pravnoj stečevini Europske unije koju smo kao država prihvatili. Glavni razlog ovakve tvrdnje leži prvenstveno u razvoju sudske prakse, Europskog suda za ljudska prava kao najviše sudske instance u Europskoj uniji i na kraju svog obraćanja Hrvatskome saboru demokratsko je pravilo da se iskaže očitovanje da li ću podržati ovakvo izvješće ili ne. Koristim priliku da kažem da ću ovakvo izvješće podržati i kao osobi mi je prihvatljiv i prijedlog zaključka koje je kolegica Ruža Tomašić uputila, koje ste dobili na saborske klupe, te još jednom koristim priliku da kažem ovo izvješće ću podržati. Hvala vam lijepo. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa kolegice i kolege. Obavještavala sam vas da je isteklo vrijeme za prijavu rasprave, pojedinačne rasprave u trajanju od 10 minuta i na izlaganje kolegi Rimca imamo 2 ispravka netočnog navoda, i 2 replike. Prvi ispravak zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine, gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Rimac, evo ga ja sam to još jučer u izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom rekla da ću uporno ponavljati. Vaš je potpuno netočan navod da se radi o pravobraniteljici za invalide. U prijevodu invalid znači nesposoban, prekinut ili ništavan. Dakle, radi se o pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom i to je točno i molim vas zapamtite tu terminologiju. Osobe sa invaliditetom, nikako invalidi. Evo hvala. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Htio bi ispraviti jedan sličan lingvistički krivi navod kolege, koji je upotrijebio izraz LGBT građani, NGO itd. Želim ih ispraviti jer u Hrvatskom saboru

Hvala vam lijepa. kolega Rimac vezano je za ove odnose, istospolne odnose. Pa ću reći da je "Na početku bijaše riječ", i da je čak i u Bibliji zapisano, a bogami i u prirodi da ukoliko bi se mužjaci sa mužjacima parili ili ženke sa ženkama, ni ja ni vi ne bi ovdje sjedili. Što se tiče ovog dijela analize udžbenika vjeronauka i inicijativa pravobraniteljice za dijalog doista ja osobno smatram da se radi o nastranosti, o bolesti, da ne želim upotrijebiti riječ gay u Hrvatskom saboru, da je teže biti peder u duši, ali da svakako nije lako biti peder u ovom normalnom životu. Za lezbaču još nemamo hrvatski hrvatski izraz. I da sam gradonačelnik Splita isto bih zabranio tu paradu, jer prije svega ako im se to tako sviđa to mogu raditi i u svoja četiri zida i ne moraju 99,9% građana Republike Hrvatske tjerati na anti prosvjede. Kao gradonačelnik Đakova sigurno ne bih odobrio takav skup, a ne bih sigurno pomogao ni gospodin Rajko Ostojić i prije svega promocija te jedne nastranosti u Republici Hrvatskoj. Bolje da gledamo kako ćemo zaposliti 350000 nezaposlenih nego promovirati nešto što što je bolest i što je nastrano, jer ovdje se radi ipak o ravnopravnosti spolova a ne radi se o isto spolnim zajednicama. I to je ono što nas razlikuje, jer ovo je prije svega katolička zemlja, normalna zemlja, a nije zemlja pedera i istospolnih zajednica. Kolegice i kolege, ja vas podsjećam na činjenicu da je ovaj Hrvatski sabor donio Zakon o suzbijanju diskriminacije i da je prema temeljima toga zakona zabranjena diskriminacija po bilo kojoj osnovi svugdje, a pogotovo u Hrvatskome saboru. Odgovor na repliku, kolega Rimac. Izvolite. **Rimac, Damir (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Naime, nije mi namjera na lingvistički izričaj se osvrtati, jer je u svakom slučaju to degutantno. Ali podsjetio bih na znanstvene činjenice citirajući članak koji je objavljen u časopisu American Jurnal of public Health iz 2001. godine gdje je utvrđeno da je od 1 do 3% populacije homoseksualno, u svakoj populaciji, u svakoj državi, u svakoj regiji. Da je to 2,1% kod muških spolova, 1,5% kod ženskih spolova. Da je od 2 do 10% ispitanika u jednom dijelu života imalo homoseksualni odnos, da je 20% ispitanika izjavilo da gaji i uživa homoseksualne osjećaje. Ako idemo tom analogijom 10% pučanstva u Republici Hrvatskoj ima homoseksualnih sklonosti. Ne vidim razlog zbog čega se kolega Vinković osjetio tu prozvanim. Ali ako koristimo analogiju, onda i u ovome Saboru postoji određena populacija ili barem uzorak ljudi koji gaje homoseksualne sklonosti. I s druge strane apsolutno je netočna vaša tvrdnja da u životinjskom svijetu nema …/Govornik se ne razumije./… seksualnih odnosa. Zaključeno je i dokazano znanstveno, citiram znanstvene činjenice da je homoseksualno ponašanje široko rasprostranjeno kod životinja, tako da apsolutno ne bih se želio više referirati na vašu etiku. Hvala. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Replika, zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. Hvala. Ma ja sam se također htio referirati na ovu uporabu ovih kratica. Mi inače kolega je na neki način iskoristio zapravo raspravu o Izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da bi neke svoje svjetonazorske teme otvarao koji zapravo nisu tema ove rasprave i da bi promovirao neke svoje svjetonazorske stavove pri čemu je koristio pojmove TLGBT i gay. Mislim da ni uporaba pojma homoseksualnosti ni na koji način nikoga ne vrijeđa. Dakle, ne mislim da to su izričaji za koje, bavio sam se medicinom pa nemam pojma što znače, a mislim da i većina građana nema pojma što znače a ni ne trebaju znati. Također mi se nikako nije svidjela, to je jedna tema koja se često provlači o tome, određene skupine promoviraju tezu o rastu nasilja i zločina iz mržnje i da je to zapravo postojanje homofobije, rasta homofobije. Dobro su se u nekim raspravama ne ovdje u Saboru i prije neki referirali. Nije u Hrvatskoj prisutan nikakav rast homofobije. Mislim u vrijeme komunizma se te ljude zatvaralo, prema tome ne možemo reći danas ako netko okrene leđa od nekoga da raste homofobija niti da raste nasilje. određeni delikventi učine nasilje prema bilo kojoj skupini ili prema bilo kome neovisno o tome da li je on bilo što. Prema tome, mislim da nema nikakvih indicija u Hrvatskoj da raste nasilje ciljano prema bilo kojoj skupini, pa ni prema homoseksualcima. Ali s druge strane činjenica je da te skupine marginalne na neki način zapravo stalno potenciraju problem, oni ga stalno stvaraju, stalno promoviraju zapravo i, ma ne izazivaju, ali zapravo namjerno stvaraju tenziju tamo gdje te tenzije u ovom društvu ni nema. Ovo društvo nema problema sa homoseksualizmom, ali nema ni potrebe da ga neke skupine stalno stvaraju. Hvala. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, zastupnik Damir Rimac. Poštovani kolega, mene žalosti činjenica da vi u biti niste shvatili moju raspravu. Vaše je pravo da ne znate, to je demokratsko pravo svakog pojedinca da neke stvari ne razumije ili ne zna. Ovo nije bilo pitanje svjetonazora, nego sam želio u svojoj raspravi ukazati prvenstveno na homofobiju koja je sveprisutna u Republici Hrvatskoj i na činjenicu da se javljaju zločini iz mržnje. Zločini iz mržnje su trebali biti davnih dana zaboravljeni početkom 20 stoljeća. Ali sudeći prema nekim istupima saborskih zastupnika očito je da govor iz mržnje je i dalje prisutan u našemu društvu. S druge strane u svojoj raspravi sam zapravo na kraju što vjerujem da je velika većina zastupnika i shvatila želio ukazati da postojeći zakonodavni okvir više ne odgovara niti europskim pravilima, niti europskoj pravnoj stečevini koju smo kao Republika Hrvatska potpisali i prihvatili prilikom ulaska, odnosno ratifikacije odnosno ovog dijela za ulazak u Ja nisam kriv što smo to potpisali, ja nisam kriv što smo prihvatili zakon Europske unije i presude Europskog suda za ljudska prava ali je tome tako. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Nastavljamo sa raspravom. Pozivam zastupnika Borisa Blažekovića, ima riječ. Izvolite. Ovo je još jedno od izvješća koje načelno svi prihvaćamo ali ne prihvaćam, većina nas ne prihvaća stanje iz tog izvješća i zato se manje-više svi referiramo po stanju izvješća, a manje na samo izvješće. Gledajuć po statističkim podacima čovjek bi rekao da je relativno dobra situacija u Hrvatskoj, jer samo oko 0,1% ljudi se prijavilo pravobraniteljici za ravnopravnost spolova da su njihova prava ugrožena bi čovjek rekao nije veliki broj, iako je veliki broj. I da je 0,01% jest veliki broj kad je jedno ljudsko pravo ugroženo jest veliki broj. Ali ja mislim da i dalje je dosta bitno informiranje javnosti naših sugrađanki i sugrađana da postoje mjesta gdje se oni mogu obratiti ukoliko osjećaju i ukoliko im stvarno jesu ili osjećaju da im jesu ugrožena ljudska prava, pa plediram na pojačano uistinu rečeno marketinšku aktivnost oko rada svih pravobranitelja pa tako i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ja bih se ovdje referirao na tri mislio sam na dvije, a sada ću na tri teme. Prva bi tema bila istraživanje koje je prove Ured pravobraniteljice o zastupljenosti žene i muškaraca za upravljačkim i rukovodećim pozicijama u poslovnim subjektima RH gdje je gdje je pokazalo da su žene značajno u velikom broju slučajeva izrazito podzastupljena na hrvatskom tržištu rada i to na svim razinama sudjelovanja od redovitih radnih mjesta preko rukovodećih pozicija do sudjelovanja u upravnim i nadzornim tijelima. Žene čine tek 19% članica uprava i samo 9% žena je na čelu uprava. Samo 20% žena su članice nadzornih odbora, 11% na čelu odbora iako žene u RH čine većinu visokoobrazovanog stanovništva. U subjektima koji su u pretežitom vlasništvu RH odnosno pravnim osobama sa javnim poslovima, a to se odnosi ti podaci na njih. kod privatnih poslovnih subjekata koji su sudjelovali u istraživanju žene zauzimaju 36% rukovodećih pozicija odnosno 20% rukovodećih pozicija najviše razine do državnih javnih poslovnih subjekata žene zauzimaju znatno manjih 27% rukovodećih pozicija i 19% 19% rukovodećih najviše razine. Navedeno ukazuje i na potrebu primjene pozitivnih mjera radi stvaranja mogućnosti usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obveza uključujući i mjere radi postizanja ujednačenije raspodjele kućanskih, obiteljskih poslova između muškaraca muškaraca i žena. Mislim da ovu zadnju rečenicu najbolje razumiju žene. Druga stvar jest o kojoj bi htio reći nešto je nasilje u obitelji. Nevjerojatno je da danas još uvijek u Hrvatskoj u drugom desetljeću 21. stoljeća uopće razgovaramo o problemima nasilja u obitelji. Čini mi se da u obiteljima postoji puno više nasilja nego što je uopće izraženo u ovom izvješću i da je to nešto o čemu bi se trebalo posvetiti jedno posebno istraživanje. Mislim da se tu posebno i iz izvješća, ali i saznanja koja čovjek može prikupiti na terenu da su posebno ugrožene žene Romkinje i da je to jedna posebna tema koju svi zajedno trebamo zajedno sa Nacionalnom strategijom za Rome da bi se trebalo posebno posvetiti pažnja statusu i obrazovnoj strukturi i obrazovanju i dodatnom obrazovanju žena romkinja kako bi se nasilje nad ženama romkinjama bilo što manje. I sada dolazimo do ove treće priče o kojoj uopće nisam mislio govoriti, ali jezik koji smo malo prije čuli u ovom Saboru je nešto što je apsolutno po mom dubokom uvjerenju neprihvatljivo. To se kod mene u obitelji u mom društvu govori da je to neodgojeno, nepristojno, na taj način se ne komunicira ni s kim i nigdje, a kamoli u Saboru. Određen broj ljudi iz neznanja, neinformiranosti, potpunog nerazumijevanja problematike iz gluposti stvarno misli da homoseksualna populacija bilo koga ugrožava i bilo čime ugrožava. Određene grupe čak misle da je dobro da je to popularno, da je to in mlatiti pogotovo muške istospolne ljude sa sklonostima prema istom spolu i da je to nešto što se i treba raditi. Ovakav izražaj kao što smo danas čuli u Saboru, taj način izražavanja potiče baš to. Nasilje prema tim ljudima. To je nedopustivo, to mi kao saborski zastupnici koji predstavljamo sve građane, koji predstavljamo državu naprosto ne smijemo dozvoliti.

pa i represivni aparat ako hoćete bude znatno učinkovit i u prevenciji nasilja u obitelji. Nasilja u obitelji je puno, dobar dio tih incidenata i nesretnih situacija nije ni zabilježen, uvijek se događa da se nepravodobno i nedovoljno učinkovito sankcioniraju nasilnici u obitelji. Mi inače imamo problem u učinkovitom sankcioniranju općenito nasilja pa i obiteljskog nasilja. I u ovoj državi činjenica je da se nasilje olako tolerira, dakle olako se tolerira kada netko nekoga pljusne primjerice na ulici, pa eto dogodilo se. I olako se prihvaćaju ti događaji i sigurno postoji puno prostora u društvu da se znatno strože i učinkovitije sankcionira to nasilje. I događa se da se nasilnici prijave u obitelji jedanput, dvaput, triput eventualno zato … /Govornik brzo priča, ne I to je stvarno nedopustivo. I sada da se referiram na nasilje o nasilju nad homoseksualcima. Ma kada se mlate navijače na stadionu da li mlate heteroseksualci, homoseksualci ili obrnuto. Pa nemojte stalno promovirate i potencirate nasilje u pravcu određenih skupina i to se sustavno u ovom društvu radi. Vi koji stalno potencirate vi to zapravo na neki način zazivate. Pa nemojte stalno potencirati, mladi se međusobno, imamo puno nasilja danas porast među mladima, imamo obiteljskog, pa pa to su delikventi, delikventi su delikventi oni mlate koga god stignu. I nemojte u ovom društvu stvarati klimu da postoji nešto čega nema,

Hvala lijepo. Preporučam kolegi da pogleda snimke sa prošlog gay pridea u Splitu. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Još jedna replika, Zoran Vinković zastupnik. Izvolite. Demokracija i u Hrvatskom saboru je iskazivanjem vlastitog mišljenja, ne stranačkog mišljenja. Dakle gay na engleskom znači veseo, radostan. Ja ne znam kako drukčije ako u hrvatskom jeziku gay, ne znam kako ga prevest, sigurno se takvi pripadnici i ne vjerujem da nijednom niste rekli da je netko peder, ali u svakom slučaju moj govor nije bio govor mržnje. Ispričavam se evo kolegi, to je bio moj lapsus da je Hrvatska katolička zemlja, Hrvatska je zemlja svih građana i građanki, bez obzira na nacionalnost, ali većina građana Hrvatske su katolici. Većina građana. Ja sam rekao što se tiče istospolnih zajednica da ja nemam ništa protiv da to rade u svoja četiri vlastita zida, u iznajmljenom stanu, ne znam gdje, ali smatram da mjesto takvim paradama nije na ulici jer radi se o provokaciji gotovo 99% stanovništva Republike Hrvatske. I to je ono što ja ne mogu prihvatiti ni kao čovjek, ni kao katolik, ni kao političar, a to ne bi u svakom slučaju prihvatio kao gradonačelnik jednog grada i ne bih dao dozvolu da se jedna takva parada organizira u srcu Slavonije u Đakovu, u nadbiskupijskom Đakovu. I ako to nekom padne na pamet, isto tako sam i rekao da niti politički sukob koji se dešava u Splitu sigurno ne bi pomogao da da se ta jedna takva parada bez obzira što bi rekao ministar Policije, da se takva parada napravi u Đakovu. Smatram isto tako da toj paradi nije mjesto u Splitu jer je to provokacija 90% Splićana. Ja ne znam da li je moj govor bio govor mržnje ili govor onoga što se zove demokracija u Hrvatskom saboru, a ja vas uvjeravam da je to mišljenje 90% građana Republika Hrvatske… Pa čak i 90% građana Kukuriku koalicije, samo to ne smijete reći. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Ja inače molim da se pridržavate vremena koje je predviđeno za repliku ili ispravak netočnoga navoda. Odgovor na repliku, zastupnik Blažeković. Izvolite. Po mom dubokom uvjerenju replika uvaženog kolege je bila jedno potpuno nerazumijevanje uopće o toj tematici. Bilo bi dobro da malo pročita o čemu se radi, da pročita o povijesti pokreta, homoseksualnih pokreta u svijetu i onda će vjerojatno razumjet zašto se na taj način svugdje u svijetu promovira ta vrsta ljudskih sklonosti. Zato jer su povijesno, a i danas, što i vi dokazujete, tih 10% za koje vi smatrate da nemaju određena prava, gotovo da nemaju pravo javnog iskazivanja svojih stavova, tih 10% ljudi su ugroženi i u svijetu i kod nas. U suvremenom svijetu, modernim demokracijama znatno manje, negdje uopće, a kod nas su znatno ugroženi što se vidi iz ponašanja zajednica. Jedna kao takva je recimo gradonačelnik grada Đakova koji jednostavno ne bi dozvolio da takvi ljudi hodaju po cesti i da se vesele i promoviraju određenu vrstu ljubavi. Ja bih molio da se o tim stvarima ako se govori da se uzmu nekakve knjige, da se nešto pročita i onda će se razumjeti o čemu se radi. Hvala vam lijepa. Kolegice očitovati vezano za ove homofobne ispade kolega u sabornici. Dobro, zahvaljujem. Dakle, izvolite. Nacionalnih manjina, dobro. Hvala vam lijepa. Određujem stanku od 10 minuta. Hvala. Hvala.